Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo s radom. Samo nekoliko informacija znači prije nego krenemo. Obavještavam vas da sam temeljem članka 236., Poslovnika u dnevni red sjednice uvrstio točku Mišljenja odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika, to su točke koje je jučer obradio Odbor, i automatizmom idu u dnevni red. A druga stvar je, predložio bih sukladno članku 247., Poslovnika da objedinimo raspravu o sljedeće tri točke, to su: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, - i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, s time bi i počeli, i kasnije tijekom dana objedinili bi i točke: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe EU 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travanja 2015. godine o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji, te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe EU broj 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travanja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanje izvan snahe Uredbe EZ broj 842/2006. Jesmo li suglasni s time? Ako jesmo, hvala vam lijepa, pa ćemo onda krenuti s radom. Dakle, kao što sam i najavio, prve tri točke o kojima raspravljamo objedinjeno - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PB broj 537, - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ broj 538, i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ broj 539, Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 članku Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje navedenih odnosno Konačnih prijedloga Zakona, s nama je poštovani Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam. Poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici. Dakle, sukladno smjernicama Nacionalnog plana reformi, Vlada Republike Hrvatske je 02. kolovoza kolovoza ove godine, donijela zaključak o smanjenju broja Agencija, Zavoda, Fondova, Instituta, Zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima, kao način ostvarivanja jednog od reformskih prioriteta koji podrazumijeva izgradnju učinkovite javne uprave. U cilju oživotvorenja ovoga zaključka, Vlada Republike Hrvatske je utvrdila i predlaže hrvatskom saboru Konačne prijedloge Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o protuminskom djelovanju i Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti s nacrtima Konačnih prijedloga Zakona. Dakle, opseg predloženih izmjena Zakona odnosi se samo na nužne funkcionalne izmjene kojima bi se utvrdila nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova, te kako bi se prava i obveze spomenutih organizacija delegirale na Ministarstvo unutarnjih poslova. Dakle, izmjenama bi se propisala nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova za poslove civilne zaštite, razminiranja i radiološko nuklearne sigurnosti, te posljedično ministra unutarnjih poslova za poduzimanje mjera i aktivnosti koje su bile do sada u djelokrugu rada tih organizacije, te aktivnosti u slučaju pripravnosti zbog mogućeg nastupanja velikih ugroza ili u slučaju proglašenja katastrofe, kao i donošenja potrebitih zakonskih, podzakonskih ispričavam se, akata, temeljem navedenih Zakona. Prijedlozi Zakona su i temelj za integraciju navedenih organizacija, dakle, Državne uprave, Zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Hrvatskog centra za razminiranje u Ministarstvo unutarnjih poslova kao i kreiranje posebnih organizacijskih cjelina koje će objediniti sve te poslove. Sada nekoliko riječi posebno o Zakonu o sustavu civilne zaštite. Dakle, stvaranjem ovog novog zakonodavnog okvira, omogućava se učinkovito upravljanje sigurnosnim rizicima, te planski usmjeravaju administrativni, stručni i financijski kapaciteti na svim razinama, te se postiže održivi razvitak, opremanje i modernizacija što doprinosi njihovoj interoperabilnosti. Okrupljavanjem pojedinačnih sposobnosti za procjenu, za izradu procjena i međusektorskom suradnjom, formira se podloga nužna za kvalitetan proces planiranja, prevencije i operativnog djelovanje, te postiže unificirani obrazac postupanja. Rješavanjem problema nadležnosti u vođenju i zapovijedanju zbog jedinstvenog sustava objedinjavanja analitičke obrade i brže razmijene informacija o događajima koji postavljaju, predstavljaju predstavljaju potencijalnu ugrozu, te objedinjavanjem stručnog osoblja i razmjenom profesionalnih znanja i iskustava očekuje se brža i kvalitetnija koordinacija službi za interveniranje, te povećanje učinkovitosti u donošenju krucijalnih odluka. Jednako tako, očekuje se znatno smanjenje troškova sustava za operativne i logističke poslove i ono što je posebno važno i znatno olakšan učinkovitiji brži sustav povlačenja financijskih sredstava iz Europskih fondova, koje posredno omogućuje održivo financiranje sustava i kvalitetno opremanje postrojbi. Organizaciju djelatnosti na središnjoj razini, organizirati će se kroz ravnateljstvo civilne zaštite, koje će se posebice ustrojiti u Ministarstvu unutarnjih poslova, a koje će objedinjavate sve poslove propisane nadležnim zakonima i pravilnicima. Na taj način je planirano smanjiti broj rukovodećih službenika za više od 30% u odnosu na dosadašnji ustroj integriranih organizacija, te smanjiti broj ustrojbenih mjesta za 20%. Sredstava za provedbu zakona o sustavu civilne zaštite osigurani su u državnom proračunu RH i ne očekuje se stvaranje nikakvih dodatnih troškova. Kada su u pitanju broj službenika koji bi prešao iz sadašnje državne uprave za zaštitu i spašavanje, očekuje se 630 službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova. Poštovane zastupnice i zastupnici evo sada dopustite mi da odnosim ukratko, konačni prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju. Njime se predlažu nužne izmjene odredbi kako bi se utvrdila nadležnost ministarstva unutarnjih poslova za poslove protuminskog djelovanja za koje je sada bio nadležan Hrvatski centar za razminiranje. Dakle, Hrvatski centar za razminiranje prestaje s radom danom stupanja na snagu predloženoga zakona, znači 1.12019. g. Zasebnim odredbama određuje se da Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima sve poslove, pismohranu i drugu dokumentaciju sredstva za rad, nekretnine, prava i obveze i financijska sredstva HCR-a te zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, koji bi time, od javnih postali državni službenici. Do donošenje rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova, ovi zaposlenici nastaviti će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i zadržati pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa, kao i obvezu i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu. ovdje je riječ o 155 ukupno, do sada javnih a ubuduće državnih službenika od kojih 70 ima iskaznicu pirotehničara, dakle, obavljaju poslove pirotehničkih nadzornika ili pirotehničkih …/Govornik se ne razumije./… Sve dosadašnje obveze na nacionalnom i međunarodnom planu koje su u tijeku ili koje se ispunjavaju u potpunosti preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova a njihova provedba se nastavlja na predviđeni način. na predviđeni način. Pri tome bi vas, vrlo kratko izvjestio, da je na, da je protekli tjedana na 17 sastanka država članica Otavske konvencije, RH odobren 23 zahtjev za produljenje roka razminiranja, kojim je predviđeno uklanjanje svih poznatih minskih polja do 1.ožujka 2026. g. Dakle, predloženim preuzimanjem zaposlenika Hrvatskog centra za razminiranje, predviđaju se inicijalne uštede od milijun i 650 tisuća kuna i to na rashodima za zaposlene na godišnjoj razini od milijun i 100 tisuća kuna, što je posljedica ukidanja pojedinih rukovodećih radnih mjesta, te dodatnih 550 tisuća na materijalnim rashodima zbog ukidanja upravnih i savjetodavnih tijela. I konačno, treći prijedlog Zakona koji se nalazi na vašim klupama je prijedlog Zakona o radiološkoj i nuklearnog sigurnosti s konačnim prijedlogom zakonima su jednako tako predviđene samo nužne izmjene u smislu prenošenje ovlasti poslova nadležnosti i odgovornosti na Ministarstvo unutarnjih poslova. U tom pogledu važno je i pojasniti nejasnoće koje su se pojavile prilikom provedbe postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Naime, zbog zaprimljenih komentara na prijedlog zakona, koju upućuju na aspekt potrebne neovisnosti, važno je napomenuti da se koncept neovisnosti prije ulaska u EU, često opravdava o usklađivanje s pravnom stečevinom EU. Međutim, treba ističe da osnivački ugovori, kao i oni sekundarno zakonodavstvo EU, uredbe, direktive, odluke i drugi akti, ne propisuju ustrojstvu državne uprave u pojedinim državama članicama, dok se ovim izmjenama ne izlazi iz okvira načela, koje proizlaze iz strateških dokumenata EU. Dakle, operativna neovisnost, koja se sugerira navedenim ostvariti će se na način, da će se poslovi obavljati u okviru samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice i Ministarstva unutarnjih poslova, čime će se zahtjev, operativna, neovisnost u potpunosti ispuniti, dok će stvarna neovisnost Ministarstva, kao regulatornog tijela, od neprimjerenog neprimjerenog utjecaja pri odlučivanju, obavljanju poslova, iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti, osigurati se razdvajanjem specifičnih funkcija unutarnjih ustrojstvenih jedinica MUP-a, a to će se riješiti uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, koje će se donijeti nakon stupanja na snagu ovoga zakona. I ovdje kod ovog zakona, predviđa se ostvarivanje financijske uštede od milijun 635 tisuća kuna i to na za nuklearnu i radiološku sigurnost. opet se vraćam zbirno na sva 3 zakona. U sva 3 zakona predlažu se samo najnužnije izmjene u pogledu promjene nadležnosti koje predstavljaju element koji omogućava delegiranje sadašnjih poslova s ovih institucija

evo u ime HSS-a, u svoje ime mogu reći da smo protiv ovakvog načina ukidanja agencija. Mišljenja smo da je zaključak Vlade donesen ishitreno, da je to opet reforma bez prave reforma i da nisu napravljene prave procjene učinka izmjene ovih propisa. Evo na primjeru ukidanja Poljoprivredno savjetodavne šumarske službe i Hrvatske poljoprivredne agencije koja je trebao biti pomoć naših proizvođačima ušteda je negdje oko milion i po kuna, a više koštat izmjena tabli, pisanje rješenja itd. Slično je i ovdje, ukidanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje je korak nazad u organizaciji civilne zaštite, a i samo ste to na određeni način priznali jer ćete imati unutar MUP-a posebno ravnateljstvo za zaštitu i spašavanje, pa zašto ih onda ukidate

Poštovani gospodine zastupniče, procjena je napravljena to se vidi o troškovima, ja sam iznio koliko je smanjenje troškova, a što se tiče područnih ureda državne uprave za zaštitu i spašavanje

Zahvaljujem predsjedniče, poštovani ministre, dakle da uštedama, da ako su funkcionalne, da ako će one uštedjeti na na administraciji, a ne na operativnom osoblju, a da ako će se ta sredstava preustrojit na bolju opremu, na više edukacije, na više mogućnosti i da ćemo imati sustav civilne zaštite, a prije svega to mislim na Državnu upravu i Hrvatsku gorsku službu spašavanja, onda da. moje pitanje vidimo da je rok od 6 mjeseci na prijelaznim i završnim odredbama za usklađivanje nakon ovih formalno samo funkcionalnih izmjena što se tiče natpisa, da li će to biti dovoljno i u kojoj mjeri očekujete zapravo stvarno da bi to moglo zaživjeti kad govorimo mislim da javnost, ajme meni već puna kapa silnih agencija i ako će ovo dovesti da se administrativno osoblje spaja da se stvaraju viškovi, da se raspoređuju, da se ne zapošljavaju onda apsolutno da. **Jandroković, Poštovani gospodine zastupniče sve što je dakle planirano to će biti i učinjeno, dakle taj rok koji je naveden, mi držimo da je dovoljan i da ćemo u tom roku sveukupna preustroj. A naravno da jedan od glavnih razloga za preustroj je upravo to što ste rekli, smanjenje ovih logističkih službi, koje ćemo objediniti, a operativne službe će se dalje jačati. Državna uprava za zaštitu i spašavanje ima, dakle nabavlja i veliku količinu tehnike, to će sada biti nabavljano u istoj, zajedno sa MUP-om, dakle oni ljudi koji su radili na nabavama i drugim logističkim poslovima, sada dobit će jednu veću cjelinu i uklopit će se u MUP i držimo da će se s time znatno smanjiti troškovi troškovi logistike a od osigurati veća sredstva za operativne poslove. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaže ni državni tajniče, dakle kad ste navodili sva 3 zakona ja sam probala si zapisati koliko je to ljudi koje ćete vi u okviru ministarstva, pa je 600 i nešto vezano uz civilnu zaštitu ako se ne varam, 100 i jedno 40, 50 vezano uz razminiravanje i ovo radiološko to mi je nešto ovaj promaklo. Mene zanima koliko je to kontigent ljudi koji će iz statusa javnih službenika preći u državne službenika i koliko ćete ih to preuzeti i da li, koji vam rok treba da uopće napišete sva ta rješenja da sve to osposobite, da to sve zajedno napravite, to je jedan obiman tehnički posao koji je potreban napraviti. Pretpostavljam, ja govorim dakle samo sa tehničkih aspekata što o tome mislim ću dalje u raspravi reći, ali me zanima s ovog organizacijsko tehničkog, koliko vam vremena treba da to sve zajedno odradite. Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana gospođo zastupnice, na tome se dakle već određene pripreme rade, riječ je ukupno oko 800 ljudi, od toga osim ovih 150 ih HCR ostali već jesu državni službenici dakle službenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost. dolazi dodatnih 150 javnih, dosadašnjih javnih službenika iz Hrvatskog centra za razminiranje. Držimo da, dakle kao što je i u obrazloženju navedeno da ćemo sve to obaviti u predviđenim rokovima u nekoliko mjeseci, ostaju njihove zadaće i obveze i dalje iste, dakle trebat će nekakve sitnije logističke promjene,

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, uvaženi gospodine Trut. Naravno kad Vlada nešto radi onda je treba pohvaliti za razliku onda kad ne radi, onda napadamo i kad ne radi i kad radi, u tom smislu nešto se događa, treba to pozdravit. Međutim, ipak postoji jedno pitanje vi govorite o uštedama znači rukovodećeg kadra i svega onoga što će, mislim da je ta cifra, to je bilo i kod poljoprivrede, to cifra negdje od milion 300, milion 500 tisuća kuna koja će se uštedjeti, međutim hoće li te službe biti efikasnije, hoće li organizacijski biti bolje, to je ključno pitanje? Da nam se ipak ne bi dogodilo na kraju da mi ovdje Agencije uprave dovodimo kao što je David doveo jazavca pred sud, kukuruz mu je pojeden, hoće li naš kukuruz nakon ovoga biti rodniji, hoće li biti uspješniji ovaj rad, to je ključno pitanje, manje je važno da li Agencije postoje kao samostalne službe ili će biti u sustavu Ministarstva, veće je pitanje hoće li one sada biti efikasnije. **Jandroković, Poštovani gospodine zastupniče, to jest glavna nakana ovih izmjena, naravno da financijske uštede nisu nebitne, ali je važnije da ove vrlo odgovorne službe funkcioniraju bolje, znači, barem, one su i do sada uglavnini dobro funkcionirale, ali da funkcioniraju još bolje, da se uveže sustav zapovijedanja, mislimo da ovim izmjenama ćemo to i postići. Dakle, financijske uštede su sekundarne, ne nebitne, ali glavna je sigurnost naših građana i njihove imovine, koju ćemo postići uvezivanjem ovih službi objedinjavanjem pod Ministarstvom unutarnjih poslova. nabave određene opreme, prije svega, vatrogasnih vozila, jedan veliki projekt i drugi projekt nabave komunikacijske opreme, mislimo da će s tom opremom ovi sustavi biti još učinkovitiji. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, tu ste nam govorili o uštedama, mene konkretno zanimaju uštede koje će to donijeti u državnom proračunu za 2019.-tu, kolike su te uštede, koliko se to vidi u državnom proračunu jer mi to ne vidimo. Zastupnici koji smo gledali proračun prošle godine, plaća u MUP-u se i troškovi se povećavaju, znači, nema uštede, znači, s te strane me zanima točno kolike vi vidite uštede. Što se tiče Centra za razminiranje, ja sam u u potpunosti protiv toga, to je prevažna institucija, 40 milijona m2 nije u RH razminirano, 60 gradova i općina je obuhvaćeno i to

Poštovani gospodine zastupniče, ja sam naveo kod obrazlaganja Zakona koje su sad predvidive izmjene kod Hrvatskog Centra za razminiranje, dakle, dosadašnjeg Hrvatskog Centra za razminiranje i Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost, nije u ovom trenutku osim ovih procijene, navesti točne brojke, budući da se, dakle, ove u proračunu, ti troškovi su prikazani u proračunu MUP-a zbirno, dakle, dok se ne izvrši ovo prelazak službenika, nije moguće reći točnu cifru koje su uštede, ali one su na ove dvije organizacije, dakle, HCR-u i Zavodu su prilično lako izračunati, a kod Državne uprave za zaštitu i spašavanje smo naveli u postotnim iznosima, dakle, značajno smanjenje u broju ljudi i u broju rukovodećih radnih mjesta…/Upadica: Hvala/… koji će biti 30% manji. Vlaho (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, gospodo iz Ministarstva, tko u ovom obimu trenutno govori o uštedama u sigurnosnim sustavima, smatram da je neozbiljan i da ne razumije problematiku. Kao mala država, mi ne možemo razvijati velike sustave koji se preklapaju u svojim funkcijama i zato pozdravljam ovu tendenciju koja ide u smislu objedinjavanja sigurnosnih sustava. Napominjem da treba ići puno hrabrije i odlučnije i konkretnije, ti sigurnosni sustavi imaju puno preklapanja još uvijek, a pogotovo u području vatrogastva i granične policije. Znači, to je negdje gdje se treba ići puno konkretnije. Hvala lijepo. **Jandroković, Ja se slažem s ovim što je gospodin uvaženi zastupnik spomenuo, ima dosta preklapanja i kod ovih komunikacijskih službi, brojeva koji se, dakle dežurstava, dakle, to je sve moguće objedinjavanje smanjiti broj službenika koji rade te poslove. Hvala.

prema spajanju, tu je bio protest prije nekoliko tjedana, ljudi se boje, naravno, za plaću, popunjenost, operativnost, kako će to izgledati ako nisu samostalni i kadroviranje, da će netko nametati kadrove, ja mislim ako štedimo na tom procesu, čuli smo koliko je zagađeno od mina još prostora u RH, je tu je 10 ljudi je poginulo i ranjeno bilo od završetka rata, tu ne bi trebali štediti, ali u isto vrijeme mislim kompletno za MUP da su najvažniji faktori u svakoj organizaciji iskustvo i moral. Kakav je moral u policiji ako trošimo na opremi, što je dobro, a policajci imaju minimalnu plaću. Vi nećete profesionalca dobiti za taj novac koji sada imate i nećete imati ljude na ovoj

Vlada RH smatra da će sve glavne zadaće koje je Hrvatski centar za razminiranje (HCR) do sada obavljao, dakle, njegovi pirotehnički nadglednici, pirotehnički nadzornici i ostale osobe i dalje se obavljati na jednako kvalitetan način. Podsjećam dakle, da osim ovih službenika, dosadašnjih službenika HCR-a razminiranje u RH obavlja oko 700 ovlaštenih pirotehničara u različitim tvrtkama u ukupno 39 trgovačkih društava,

kada su u pitanju materijalna prava pirotehničkara HCR-a ona ostaju. Točno prije godinu dana je donijet novi kolektivni ugovor i on ostaje na snazi i dalje. Hvala. Time smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a uvaženi kolega Ranko Ostojić, izvolite.

ovdje u Hrvatskom saboru, čak niti na Odborima za unutarnju politiku kojemu nije niti izvješće o radu svome došao pred zastupnike i zastupnice da ga brani. Treba ovdje prije svega reći da je ovo samo bacanje naravno prašine u oči o navodnim reformama i nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, predviđeno je akcijskim planom ukidanje određenih agencija i to sa određenim prioritetima koji se zovu izgradnja učinkovite javne uprave, depolitizacija, upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, informatizacija javnih usluga. Naravno da evo i MUP se tome priključio odnosno on će usisati tri agencije ili nešto šta smo 2015. godine zapravo zvali reformom i taj sustav promijenili upravo uz veliki konsenzus ovdje u našem Saboru a to je da Državna uprava za zaštitu i spašavanje treba biti centralno, civilno tijelo koje će osigurati da diljem Hrvatske koristeći sve resurse između ostaloga HGSS, jednako tako vatrogastvo uklopi u sustav civilne zaštite a danas to više nije tako. Naime naravno da ovo danas nije ukidanje agencija nego je ukidanje reforme koja je bila 2015. godine stavljena u funkciju i to upravo sa ciljem da se ostvare oni standardi koje ima EU a to je šta više decentralizacije, šta manje militarizacije i da civilne službe obavljaju svoj dio posla i ono što je jako važno aktiviraju upravo one resurse koje postoje a to su između ostaloga oni dijelovi koji možda i najbolje funkcioniraju u sustavu civilne zaštite a nema ni spomena o njima jer mi tek možemo očekivati donošenje novog Zakona o vatrogastvu, tek možemo očekivati donošenje novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Prema tome ovo je samo ispunjavanje forme da bi se do Nove godine moglo reći evo mi smo ukinuli 3 agencije. Ovo je potpuno promašen projekat, prvo i osnovno u suprotnosti je i sa Strategijom nacionalne sigurnosti koja doduše samo u nekoliko rečenica spominje uopće situaciju o tome šta je civilna zaštita. Mi ovdje naravno u Hrvatskom saboru kao i obično nemamo godišnje izvješće o ostvarivanju Strategije nacionalne sigurnosti iako je to propisano i u samoj strategiji i u svim zakonima. To je točka koja će naravno namjerno preskočiti iako je bilo najavljivanje da će upravo Strategija nacionalne sigurnosti biti osnovni dokument iz kojega ćemo graditi sustav. Tamo je bilo navedeno upravo da angažiranje volontera svih onih koji funkcioniraju i rade da će biti okosnica koja će onda profesionalcima kojih nema veliki broj jer ovdje zapravo govorimo o par stotina ljudi koja bi trebala biti koordinirana od strane takvih službi. Ne samo da neće doći do depolitizacije, već obrnuto, ono što bi trebalo biti sastavni dio sustava civilne zaštite unutar EU biti će uskraćeno za mogućnost da koristi dio sredstava EU. U pitanju neovisnosti regulatornog tijela kao što je to vezano uz nuklearnu sigurnost tu su apsolutno prekršena sva pravila EU i doći ćemo do situacije da jedna važna institucija a to je onako kako je propisano u EU više nema mogućnost da bude regulatorno tijelo neovisno bez obzira na to koliko ste vi to naveli da će biti nekakav odjel, ili uprava ili dio sustava Ministarstva unutarnjih poslova. Naravno da troškovi apsolutno koji su izneseni ovdje, prvo nije dobro da se čuje da se ne zna koliki su, a onda pričamo o tome da ćemo uštedjeti milijun i pol kuna sve skupa zbog toga što će se premjestiti par ustanova ili prestati plaćati najam za iste. Mislim da je itekako važno bilo upravo naglasiti da taj neprimjereni utjecaj koji je povezan sa političkim, gospodarskim i društvenim uvjetima danas se mijenja a to je ono radi čega je i osnovana regulatorna agencija, sukladno pravilima EU, ovo konkretno govorim vezano za nuklearna postrojenja. Danas će Ministarstvu unutarnjih poslova, zadnja rupa na sviralu biti i jedna, druga i treća grupacija i doći će do situacije da ne samo da se neće ostvariti ono što je bila intencija kada smo ulazili u EU a to je da jačamo civilni sektor i mi nastavljamo dalje sa militarizacijom na način da će to biti sastavni dio represivnog sustava Ministarstva unutarnjih poslova koji bi trebao imati nadzornu funkciju a ne situaciju kako danas imamo a to je da će to biti dijelovi samog istog sustava. Kad promijenite 94 članka u svakom od ovih zakona, negdje 90, negdje 98, negdje 94, naravno da postoji potreba za donošenjem novih zakona. Ali ponavljam žurba je, vidim da se mora akcijski plan, hitno i brzo ostvariti. Prema tome, sve ovo skupa je naravno nešto šta ćemo uskoro opet ponovno imati na dnevnom redu i gdje ćemo ponovno morati razgovarati o istim novim temama Hrvatskom saboru i pokušati spašavati stvar koji je ipak donekle zaživio. I moram reći da je uređeni sustav civilne zaštite iz 2015. godine upravo bio predstavio reformu postojećeg sustava zaštite i spašavanja došlo je do jedne situacije da poveže lokalnu zajednicu jednako tako regionalnu samoupravu i da tijela civilne zaštite u tom djelu i tom segmentu upravo ostvare svoju važnu operativnu nadležnost, jednako tako i financiranje. Ovako smo sad u situaciji da će se i to izgubiti, ponavljat će se priča sa usklađivanjem naravno planova kojeg moraju imati stožeri civilne zaštite, državna uprava bez obzira na to, mogli smo joj prigovoriti puno toga ali ostvarila je vrlo značajne pomake posebno na ovome planu i financiranja. Veza između MUP-a i Državnu upravu za zaštitu i spašavanje prije svega bilo je u zajedničkoj reviziji a sve ostalo je funkcioniralo tako da su bili u mogućnosti da sudjeluju kako u europskim projektima i jednako tako povlačenju sredstava EU-a, jednako tako u međunarodnim ugovorima koji su potpisani upravo na tom civilnom djelu u kojemu je bila mogućnost da sudjeluju i u međunarodnim vježbama, jednako tako i u situacijama zaštite i spašavanje i pomoći koju su pružali pripadnici civilne zaštite. Imali su svoj međunarodni znak civilne zaštite, sad će vjerojatno dobiti neki novi. Ono šta je istina, a to je da umjesto situacije da nastavimo sa upravo tom reformom koja je imala za cilj da postigne učinkoviti sustav civilne zaštite angažira sve one resurse, danas ćete biti u situaciji da zapravo bez donošenja naravno svih ovih ostalih zakona, imamo situaciju da smo narušili ono što smo se bili dogovorili a to je da pitanje upravo u Zakonu o sustavu Domovinske sigurnosti kažemo da sustav Domovinske sigurnosti čime sustav i resursi unutarnji poslova ali jednako tako i civilne zaštite. Toga naravno više neće biti, to će biti sad Ravnateljstvo kako je navedeno, navodno ćemo uštediti u rukovodnom kadru što naravno nije istina, radi toga šta ih je trebalo jačati a ne smanjivati. Onoliko novaca koliko se u ovom trenutku koristi radi loše organizacije u sistemu da nije aktivirana pričuva, da nije iskorištena mogućnost koja postoji više godina a to je da preko 7000 ljudi može biti pričuvnoj sastavi policije, da mogu obavljati poslove na lokalnom nivou a da pri tome nemaju ogromne troškove za smještaj. Činjenica je da od prije nekoliko godina kad na Policijskoj akademiji se prijavljivalo po 10 000 mladih mladih ljudi koji su željeli ući u policiju, danas se me može popuniti niti brojka, nema dovoljno broja niti kandidata za onoliko mjesta koliko ima u Policijskoj akademiji. Ja ću samo reći da u području sustava civilne zaštite u svim segmentima zaštite i spašavanja koji su trebali biti sposobni da odgovore na prijetnje, rizike i da napravimo model izgradnje te sposobnosti i ono što smo se strategijom obavezali a to je da ćemo razvijati civilnu zaštitu, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Hrvatski crveni križ, Hrvatsku gorsku službu spašavanja i druge aktere na državnoj, područnoj i lokalnoj razini, razini, toga više neće biti. Ponovit ću još jednu stvar a to je da određene nevladine udruge samo ime govori, nevladine nisu u mogućnosti da budu uopće u situaciji da mogu kroz MUP aplicirati za određene projekte i time im je uskraćena ta mogućnost. Samo ću navesti jedan primjer a to je da Crveni križ po svojim pravilima, Hrvatski crveni križ, nema pravo biti niti u vojnom šatoru a kamoli u blizini da bude zajedno sa vojskom. Na ovakav način u sastavu MUP-a i Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja je bila upravo premosnica i osigurava tu mogućnost da mogu u tom sudjelovati, danas toga više neće biti. Ono što je bilo ključni oblik povećanja otpornosti održivosti nacionalne sigurnosti je bilo uključivanje stanovništva u sastav civilne zaštite. je jedna od stvari koja je zaustavljena, evo donošenjem i ovakvog zakona, ukidanjem Državne uprave za zaštitu i spašavanje, govorit o tome da se smanji broj dežurstava u situaciji u kojoj 1800 ljudi u kojoj 1800 ljudi u MUP-u sjedi za telefonom i ne koristi se učinkovit sustav a to je da ti isti ljudi uz današnje tehnike i mogućnosti, mogu itekako biti racionalizirani i stavljeni u operativni sastav. Ono što je poruka u ime kluba SDP-a, moram reći da nastavak daljnje militarizacije unutar društva, neiskorištavanje mogućnosti koje nam pruža EU posebno u onome djelu koji se odnosi na civilni sektor se na nastavlja. Nije ni čudno kad u ovoj situaciji koju danas imamo, zapravo prve agencije koje će nestati su one koje su trebale biti okosnica nečega što se zove civilna zaštita. Civilna zaštita ne može biti sastavni dio MUP-a kao jedan njegov segment, stavljat ga u rang istog onog tijela koje treba nadzirat poslove civilne zaštite i prema tome, nema potrebe gubit ni vrijeme ni dodatno više govoriti o ovome radi toga što se ovdje radi isključivo o ispunjavanju po meni, one zadaće koja je donesena a to je da se može kazat da je nekakvim akcijskim planom provedbe strategije razvoja javne uprave, srušen upravo onaj dio koji govori o strategiji nacionalne sigurnosti i da ispunjavanje takvog akcijskog plana i strategije smanjenja broja agencija samo radi toga da bi se moglo reći da imamo manji broj, dovodi do toga da smo u prvom koraku a ponoviti ću, naravno da iz izvješća o ostvarivanju izvješća o ostvarivanju strategije nacionalne sigurnosti mi nećemo čuti u Hrvatskom saboru, mada je to propisano iz zakonom i samom strategijom najmanje jedanput godišnje da čujemo takve stvari. O tome se neće razgovarati i to je razlog zašto klub SDP-a neće podržati ove zakone jer posljedice koje će biti donesene ovim zakonom su samo bacanje prašine u oči i po meni, neće povećati nit imalo, ni učinkovitost niti mogućnost da se nešto uštedi. I još ću napomenuti da naravno da možete očekivati da pripadnici državne uprave zaštitu i spašavanje onog trenutka kada uđu u MUP će naravno zasigurno će naravno zasigurno zatražiti sve one uvjete koji imaju i ovlašteni policijski službenici i njihovi sindikati i kolektivni ugovori i priključiti se tome, prema tome, troškovi će samo rasti, a ne padati, prema tome, ovo je momenat u kojemu smo naravno napravili korak nazad i ovo danas nazivajući ukidanjem agencije, zapravo zovimo ukidanjem one reforme koje ja bila napravljana 2015. g. nije joj dopušteno da zaživi i kada se bude dogodila katastrofa i nesreća sada ćemo doći do situacije da će za to biti odgovorno MUP, odnosno neki njegov segment. To neće situaciju promijeniti i umjesto angažiranja šta više ljudi u civilnom sektoru što više nevladinih udruga, što više onih koji volontersko obavljaju taj posao, mi smo došli do varijante da samo radi toga da ispunimo formu, ćemo doći do ukidanja određenog broja agencija bez ikakve potrebe i bez ikakve situacije da je to mjerljivo i da se može kazati da će to doprinijeti obradi ili sustavi domovinske sigurnosti.

Kolega Ostojić imali ste pravo, pa nemojte tako, sada ste se odjednom smislili da želite govoriti 20 min i vi sada mene napadnete koji sam vam mogao i svaki puta kad se zatraži dadem 20 min. Pa nemojte tako, zaboravili ste, niste iskoristili priliku i sada bi se svađali, nema zaista razlike. Izvolite kolega Maras. **Ostojić, Ranko (SDP)** G. predsjedniče smatrajući vrlo korektnim na prijedlog g. Bukarice smo prihvatili upravo tu varijantu da o tome ne raspravljamo, očekivao sam da ćete vi to predložiti, ali ako smatrate da trebamo što kraće, možete skratiti na 5 min, nije nikakav problem, što manje. Gledam sada kako namjerno provocirate, mislim, baš mi je zanimljivo, kao namjerno provocirate sada sukob, mogli smo imati 20 min, niste tražili i sada ste se sjetili odjedanput i počinjemo sada raspravu potpuno nepotrebno. Izvolite kolega Maras traćili ste stanku. Hvala lijepo g. predsjedniče. Tražimo stanku Kluba zastupnika da se konzultiramo u daljnjoj raspravi s obzirom da je evidentno i nakon rasprave kolege Ostojića i nakon uvodnih izlaganja g. državnog tajnika, da se ovdje uopće ne radi ni o kakvim uštedama, niti se uopće zna kolike će te uštede biti, s obzirom da proračun u MUP-u raste sljedeće g. znači nema uopće govora o nikakvim u štednama, nego se radi jedna prestava, P.R. predstava za javnost, kao da se nešto štedi. Danas naslovnice novina vrište, škare ovoga, kako se zove, politički tajnik HDZ-a Kuščevića, 500 će ljudi kaže smanjiti u sljedećoj g. a svi vidimo u RH, da je u protekle 2 g. vlade HDZ-a Andreja Plenkovića 4000 više zaposlenih i to ne u javnim službama koje marljivo rade nego po ministarstvima i ljude se na taj način uhljebljuje, naši ljudi odlaze iz Hrvatske, preko 100 tisuća ljudi je protekle g. otišlo iz Hrvatske, a Vlada HDZ-a je zaposlila 4000 više ljudi, nego što je to bilo godinu dana prije i sada nam se tu prodaje priča o nekim reformama, Kuščevićevim škarama od 500 ljudi u 2019. g. a iz cijelog sustava samo u mirovinu ode preko 5000 ljudi svake g. Znači to su priče za malu djecu, nema tu nikakvih ušteda i gdje se onda pravi kao da se rade uštede? U HGSS-u, koja je jedna od najvrjednijih službi u centru za razminiranje, koji spašava živote naših sugrađana s obzirom na minska polja i to je jednostavno sramota i o tome se trebamo konzultirati. Ovo nije, ovo nisu uštede, ovo je P.R. predstava.